Tere hommikust! On rõõm teid näha siin erksate ja virksatena. Veel suurem rõõm on alustada Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 15. töönädala neljapäevast istungit. Nüüd, kui on, head kolleegid, kellelgi soovi üle anda eelnõusid või arupärimisi, on selleks täpselt õige aeg. Palun!

Nii, meil on täna plaanis teiega arutada kahte päevakorrapunkti. Esimene neist on väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu 603. Meil on esimene lugemine. Palun väliskomisjoni nimel Maria Jufereva-Skuratovski. Tere hommikust,

muutmine.Väliskomisjon esitas selle eelnõu käesoleva aasta 2. mail. Eelnõu näeb ette: nimetada Raimond Kaljulaidi asemel delegatsiooni asendusliikmeks Indrek Saar. Riigikogu juhatuse määratud muudatusettepanekute tähtajaks, mis oli 6. mail kell 15, ühtegi muudatusettepanekut ei esitatud. Väliskomisjon tegi oma 9. mai istungil selle eelnõu kohta konsensusega järgmised menetluslikud otsused: teha Riigikogu juhatusele ettepanek võtta 603 Riigikogu täiskogu neljapäeva, 19. mai istungi päevakorda ja viia läbi eelnõu lõpphääletus. Väliskomisjoni ettekandja eelnõu esimesel lugemisel on komisjoni liige Maria Jufereva‑Skuratovski. Palun eelnõu toetada. Aitäh! Nii. Küsimusi ei näe. Tänan! Nüüd on võimalik läbirääkimistel sõna võtta. Seda soovi ka ei Sulgen läbirääkimised. Nagu kuulsite, muudatusettepanekuid ei esitatud ja selle eelnõu puhul viime läbi ka kohe esimesel lugemisel lõpphääletusele.

No nii, kuidas tunne on? Võime hääletama hakata? Mulle tundub ka, jah. jah. Panen hääletusele väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu 603. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Rahu‑rahu! Härrased! Härra Sibul, rahu. Mõistan, mõistan, aga püüame siiski säilitada rahu.

Tere hommikust, head kolleegid! Täna on siin selline tore päev, näed, et plaksutamiseks tuleb põhjust veelgi, sest nüüd hakkame muutma Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni. Selleks, et te aru saaksite, kuidas me siia oleme jõudnud, ma annan lühikese ülevaate selle eelnõu sünnist. Nagu öeldud, vahelduse mõttes kuulete mõistlikku juttu siit puldist võrreldes eilse ööga.Nii. Riigikogu moodustas Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni 2019. aasta 30. mai otsusega ja delegatsioon oli sel hetkel järgmine koosseis: delegatsiooni juht oli Kadri Simson, liikmed olid Ants Laaneots ja Sven Sester ning asendusliikmed olid Leo Kunnas ja Sven Mikser. 2019. aasta 7. novembri otsusega nimetati Kadri Simsoni asemel delegatsiooni juhiks Kerstin-Oudekki Loone, Sven Sesteri asemel delegatsiooni liikmeks Andres Metsoja ning Sven Mikseri asemel delegatsiooni asendusliikmeks Jevgeni Ossinovski. 2022. aasta 23. märtsi otsusega nimetati Kerstin-Oudekki Loone asemel delegatsiooni juhiks Marko Šorin väliskomisjoni käesoleva aasta 2. mai istungil arutati Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanekut nimetada NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni asendusliikmeks Jevgeni Ossinovski asemel Jaak Juske. Väliskomisjon otsustas seda ettepanekut toetada. See eelnõu esitati 2. mail.Riigikogu juhatuse määratud muudatusettepanekute tähtajaks, 6. maiks ühtegi muudatusettepanekut ei tehtud ja väliskomisjon tegi 9. mai istungil antud eelnõu kohta konsensusega järgmised menetluslikud otsused: teha Riigikogu juhatusele ettepanek võtta eelnõu 604 Riigikogu täiskogu neljapäeva, 19. mai – see on tänase päeva istungi päevakorda ja viia läbi eelnõu lõpphääletus. Väliskomisjoni ettekandja eelnõu esimesel lugemisel on komisjoni liige Valdo Randpere,

loeb ette neid protokolle ja annab üksiti sihukese ülevaate, mitte ainult ei räägi sisust. Sa sissejuhatavalt lubasid, et kuuleb mõistlikku juttu, aga nüüd me kuulsime protokolli. Aitäh,

et kassi pole, hiirtel pidu. Aga läks nihu, Jürgen ilmus välja. (Naer saalis.) Aga põhimõtteliselt ma tahtsin selle väikese ülevaatega anda ka sellise loogilise aegrea ja põhjenduse, kuidas me siia oleme jõudnud, ja samas näidata, kui palju võib juhtuda kolme aastaga. Sa ei kujuta seda muidu ettegi. (Naer saalis.) Jürgen Ligi on nüüd päris üles ärganud.

Aitäh! Ma tunnustan õpilane Priit Sibulat, ta on täpselt õigesti aru saanud. Ma arvan, et komisjoni ettekandja peabki kandma ette pigem debatti kui protokolli. Õnneks ma protokolli väga ei kuulnud, aga ega tegelikult ei kuulnud ka debatti. Kandke palun ette, mille üle vaieldi ja mille üle tülitseti selle eelnõu arutelul. Aitäh! Aitäh! Väga hea küsimus. Ja mul on väga hea meel, et just sina seda küsid. Tuline debatt oli tõepoolest, aga mitte sellel komisjoni koosolekul, kus me arutasime, keda me välja vahetame, Jaak Jusket ja Jevgeni Ossinovskit, vaid eelmisel – siis, kui me saatsime Oudekki Loone kosmosesse.

ajaloolise ülevaate. Ma loodan, et kõigile jäi meelde, kes oli alguses esimees ja kes on nüüd. Tundub, et nüüd on küsimused ammendunud. Tänan! Nii. Aga läbirääkimiste käigus on loomulikult võimalik veel arvamust avaldada.

Nagu te kuulsite, muudatusettepanekuid ei ole ja viime läbi lõpphääletuse.

Tulemusega poolt 57, vastuolijaid ega erapooletuid ei ole, on otsus heaks kiidetud ja vastu võetud. Rahu, lugupeetavad! Rahu! Ma mõistan kõikide soovi, aga nüüd, kuna istung on lõppenud, võite plaksutada ja teha väljaspool seda saali, mis iganes süda lustib. Ilusat päeva jätku! Istung on lõppenud.